u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. godine. Predlagatelj je Agencija za elektroničke medije. Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektronske medije podnijeli su izvješće o radu na temelju čl. 58a stavak 3. i čl. 58. stavak 9. Zakona o elektroničkim medijima. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za informiranje i informatizaciju i medije. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predstavnik predlagatelja, uvaženi Zdenko Ljevak, ravnatelj Agencije. Izvolite. **Ljevak, Zdenko** Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, saborske zastupnice i zastupnici. Uvod u radu Izvješće o Agenciji za elektroničko medije i Vijeće za elektroničke medije htio bi otpočeti sa par napomena što je vijeće i kakve vijeće ima obveze. Vijeće za elektroničke medije osnovano je Zakonom o elektroničkim medijima 2003. godine kao samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima. 2007. godine dolazi do izmjene Zakona o elektroničkim medijima gdje se koordinira i Agencija za elektroničke medije i sad dobivamo zapravo support, odnosno potporu Vijeću za elektroničke medije i od 2007. godine funkcionira vijeće i agencija. Kako bi Izvješće o radu vijeća bilo potpuno razumljivo podsjetit ću vas ukratko o obvezama Vijeća za elektroničko medije. Nadam se da će to pomoći u raspravi koju očekujem i donošenju same odluke. Vijeće, navest ću nekoliko taksativnih obveza zakonom određenih, što treba raditi vijeće. Vijeće provodi postupak davanja koncesija sukladno Zakonu o elektroničkim medijima i Zakonu o koncesijama. Sklapa Ugovor o koncesijama s najpovoljnijim ponuditeljem što je i logično. Donosi odluku o oduzimanju koncesija i dopuštenja u slučajevima predviđenim zakonom. Poduzima odgovarajuće mjere radi privremenog ograničenja slobode prenošenja audiovizualnih usluga iz drugih država. Provodi postupak davanja dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitske, internetske, kabelske i druge oblike prijenosa audiovizualnih i radijskog programa. Izriče opomene u slučaju nepoštivanja odredaba zakona i podzakonskih akata i podnosi optužne prijedloge sukladno prekršajnim odredbama ovog zakona i prekršajnog zakona. Donosi propise za čije je odluke, za čije donošenje ovlašten zakon. Vodi upisnik pružanja medijskih usluga, provodi odredbe Zakona o elektroničkim medijima za zaštitu i pluralizam raznovrsnosti elektroničkih medija. Osigurava nadzor nad provedbom odredbe programskih načela i obveza Zakonom o elektroničkim medijima. I da ne nabrajam ima toga dosta, ovo sam htio istaknuti da imamo spoznaju što sve Vijeće treba raditi što mu je Zakon naložio i na koji način ono funkcionira. Na kraju želim samo istaći da je Vijeće isto tako obvezno surađivati sa drugim regulatornim tijelima Europske komisije, i Europskom komisijom, te podnosi Izvješće Europskoj komisiji u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima. Normalno da podnosimo izvješće Hrvatskom saboru koje nas je i biralo. Vijeće za elektroničke medije svoje obveze u 2008. godini odradilo je kroz 54 sjednice gdje su se obrađivala različita pitanja i donosile odluke a uz sve to i aktivno izvršavao neposredni nadzor što je jedan od temeljnih zadataka vijeća. Ako se ima na umu da je kroz 2008. godinu Vijeće raspisalo 5 javnih natječaja za dodjelu koncesija radijskih i televizijskih te uz prethodne faze dodijelilo i raspisalo natječaj za dodijelilo te koncesije, raspisalo natječaj za sredstva Fond za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija da koji se prijavilo 143 radijska i 21 televizijskih nakladnih, te su sve prispjele programe morali preslušati i odgledati a potom donijeti odluke i izdati dokumente o korištenju financijskih sredstava, mislim da je to jedna vrijedna slika aktivnosti Vijeća u 2008. godini. Sve ove i mnoge druge aktivnosti taksativno su navedeni u našem pisanom Izvješću, mislim da ćete vi o tome raspravljati a mi smo ih na vrijeme dostavili, na vrijeme na žalost, mislim za jednu cijelu godinu, ali o tome ćemo na kraju nešto reći. Sada nekoliko informacija o daljnjoj aktivnosti Vijeća i Agencije. Stupanjem na snagu novog Zakona o elektroničkim medijima koncem 2009. godine Vijeće i Agencija su dobili dodatne obveze za koje se moraju organizirati i kadrovski i tehnološki, i to činimo onoliko koliko je to moguće. Početkom 2010. godine Agencija se kadrovski organizirala i ojačala službu za monitoring, opremala se ili se oprema još uvijek je u postupku, najnovijim softverom koji omogućava još aktivnije prisustvo u nadzoru televizijskog i radijskog programa koji nam je jedan od najvažnijih zadataka predviđen novim Zakonom. Novi Zakon o elektroničkim medijima obvezuje vijeće da u roku od 90 dana mora donijeti više od 12 podzakonskih akata,a na tome radimo i mislimo da ćemo to na vrijeme odraditi. odraditi. Dame i gospodo saborski zastupnice i zastupnici, rad Vijeća za elektroničke medije prepoznat je kao primjeren i u široj regiji, pa se neki naši segmenti i način rada uzimaju kao pozitivan uzorak u susjednim državama, a jedna od njih izabrala je baš naše Vijeće i Agenciju kao instituciju gdje će poslati dio svog kadra za kraću edukaciju. Sve gore navedeno potvrđuje da su Vijeće i Agencija maksimalno aktivni, da sa dosta napora uspijevaju izvršiti svoje obveze, te paralelno dnevno komunicirati s javnošću kao i sa svim stručnim udrugama nakladnika elektroničkih medija izravno ili preko interaktivne web I na kraju ovaj Sabor treba znati kako se Vijeće financira. Agencija i Vijeće danas broji ukupno 18 djelatnika, to znači sa dopunama i osposobljavanjem za sve svoje funkcije, sredstva za rad Agencija osiguravaju se u skladu sa godišnjim financijskim planom Agencije u iznosu od 0,5% od ukupnog godišnjeg bruto-prihoda koji su u prethodnoj godini obavljanjem djelatnosti radio-televizije ostvarili nakladnici elektroničkih medija. Upravo ovakav propis način financiranja dokazuje da je Agencija u sastavu u kojem djeluje i Vijeće potpuno nezavisno tijelo bez ekonomskog, političkog i drugog utjecaja na odluke koje donosi. Nastojat ćemo takvi i dalje biti, nastojat ćemo odrađivati svoj posao vrlo savjesno i u zakonskom okviru, a najavljujem isto tako da ćemo svoje obaveze prema Saboru izvršiti u ovom novom sastavu na vrijeme tako da će Izvješće za 2009. doći na vrijeme i onda ćemo raspravljati još jedan put ove godine o izvješću. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? DA. Najprije je predstavnik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uvaženi zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 31. sjednici 3. veljače 2010. godine ovo Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije. Ovo je navedeno Izvješće razmatrao kao zainteresirano radno tijelo osobito u dijelu koje se odnosi na ovlast Vijeća za elektroničke medije utvrđeno člankom 65. a donosi odluke o dodjeli sredstava iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Istim člankom je utvrđeno da će se sredstvima Fonda i to je 3% sredstava od pretplate koja se plaća HRT-u znači to je veliki novac, poticati programski sadržaj elektroničkih medija na lokalnoj i regionalnoj razini koji su važni za ostvarivanje prava građana na javno informiranje, za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za poticanje svijesti o ravnopravnosti spolova. Članovi Odbora su se osvrnuli na obaveze Vijeća da potiče objavljivanje programskih sadržaja koja se odnose na ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, prava nacionalnih manjina, djecu, mlade osobe s invaliditetom te obavezu da zabrani one sadržaje kojima se potiče i širi mržnja na osnovu rasne ili etničke pripadnosti, spola, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla. S time u vezi su ukazali na važnost daljnjeg razvijanja tolerancije kako bi se postigao veći stupanj razumijevanja svih različitosti i uklanjanja uvriježenih stereotipa. Stoga smo mišljenja da bi u narednim Izvješćima Vijeće trebalo više pozornosti posvetiti analize upravo ovih programskih sadržaja, kako bi se moglo ocijeniti ispunjavaju li nakladnici zakonom utvrđene obaveze. koji je tek stupao na dužnost u ovoj godini uputili ovu poruku za iduću godinu. Kada je u pitanju osiguravanje programskih sadržaja namijenjenih nacionalnim manjinama istaknuli su da iznos koji je dodijeljen iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za ove programske sadržaje ne znači da će biti za njih upotrebljen. Naime, događa se da samo dio tih sredstava iskoristi za emisije manji dio namijenjene nacionalnim manjinama, dok se veći dio koristi za rad pojedinih radio postaja. Kako je istaknuto problem financiranja televizijskih radio postaja i radio postaja posebno je izražen na regionalnim i lokalnim razinama. Vijeće bi stoga trebalo pratiti na koji način se dodijeljena sredstva koriste, odnosno dužno je osigurati da se koriste za za programske sadržaje namijenjene nacionalnim manjinama i ne kao što smo rekli za razvoj tih radio postaja. Članovi odbora su stoga pozvali Vijeće za elektroničke medije da iz ukupnih sredstava fonda izdvoji određeni iznos za analizu navedenih programskih sadržaja osobito govora mržnje i netolerancije u elektroničkim medijima na ciljanim televizijskim i radijskim postajama. Iako su pozdravili donošenja Pravilnika o načinu postupanja nakladnika televizijske djelatnosti radi zaštite maloljetnika, naglasili su da nema podataka o tome koliko se taj pravilnik poštuje, jeli dolazilo do kršenja njegovih odredbi i u kojem dijelu. Također su istaknuli da se vijeće ne koristi u dovoljnoj mjeri ovlastima koje su mu dane Zakonom o elektroničkim medijima. Nije razumljivo zašto je vijeće u 2008. godini pokrenuo samo jedan prekršajni postupak koji je još uvijek u tijeku kada se zna da samo pravobraniteljica za djecu vijeću podnijela 10 prijava s traženjem da vijeće kao regularno tijelo ispita jeli došlo do kršenja dječjih prava. S obzirom da je pokrenut jedan prekršajni postupak i da je dano svega 6 opomena u daljnjem radu se očekuje aktivnija uloga agencije, prije svega po službenoj dužnosti, te veća suradnja agencije sa nadležnim državnim tijelima. Izraženo je mišljenje da je predloženo izvješće ne daje uvod u ostvarivanju programskih programskih sadržaja namijenjenoj djeci. Članovi odbora su od vijeća na kraju za elektroničke medije zatražili preciznije podatke o broju emisija namijenjenim osobama sa invaliditetom. O iznosu sredstava za njihovu realizaciju koja su s tom namjenom dodijeljena iz fonda, kao i podatak o tome koliko je televizijskih i radijskih nakladnika uopće pokazalo interes za emitiranje takvih emisija, odnosno koliko ih se javilo na natječaj za raspodjelu sredstava fonda. Budući da su sredstva fonda prije svega namijenjena poticaju programskih sadržaja elektroničkih medija na lokalnoj i regionalnoj razini vezano za ostvarivanje prava građana na javno informiranje naglašeno je da su osobe sa invaliditetom u tom smislu posebno posebno prikraćene jer je vrlo mali broj emisija koje su im namijenjene osobito na lokalnim televizijskim i radijskim postajama. Vijeće za elektroničke medije pozvalo je da uspostavi bolju suradnju sa pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, kao i s predsjednicima udruga i saborskim zastupnicima koji zastupaju interese osoba sa invaliditetom. Posebno je istaknuto na kraju potreba educiranja novinara o pravima osoba s invaliditetom i o pravima osoba s invaliditetom dodao bih, te je s tim u vezi preloženo da se prilikom godišnjih susreta udruga televizijskih i radio nakladnika osigura njihovo upoznavanje s problematikom osoba s invaliditetom. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati ovo izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine. Hvala. Zahvaljujem. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je ovo izvješće u svojstvu matičnog radnog tijela. Postavljeno je pitanje, zašto se izvješće za 2008. godinu podnosi tek sada? Odgovoreno je da je to iz tehničkih razloga, te da će izvješće za 2009. godinu biti dostavljeno već do svibnja ove godine. Članovi odbora posebno su pohvalili raspolaganje sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, te činjenicu da je dana točna, pregledna, virtualna i realna slika stanja u elektroničkim medijima. Skrenuta je pozornost da su nakladnici bili dužni do 31. ožujka izvijestiti vijeće o obavljenom oglašavanju. No ako to nisu učinili nije bila propisana nikakva sankcija, što je kasnije ispravljeno u novom Zakonu o elektroničkim medijima. U glavi 6. koja govori o povredi odredaba zakona navedeno je pokretanje tek jednog prekršajnog postupka. Članovi odbora su u raspravi konstatirali da je prekršajni postupak dugotrajan, neefikasan te da bi u takvom slučaju bilo djelotvornije npr. oduzeti koncesiju na nekoliko sati, osobito ako je to u svrhu zaštite djece i maloljetnika. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno odlučio prihvatiti ovo izvješće Vijeća za elektroničke medije i Agencije za 2008. godinu. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedniče Vijeća za elektroničke medije, uvažene kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice razmotrio je u cijelosti podržava Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine, koje su vijeće i Agencije za elektroničke medije dostavile Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje i o kojemu je pozitivno mišljenje dala i Vlada Republike Hrvatske. Dostavljeno izvješće mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice ocjenjujemo dovoljno kritičnim prema stanju i pojavama u elektroničkim medijima i samokritičnim u segmentu u kojemu se određeni kvalitativni pomaci čine i unutar vijeća i Agencije za elektroničke medije. Naime, temeljem izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim medijima iz 2007. godine uz Vijeće za elektroničke medije osnovana je i Agencija za elektroničke medije na koju su preneseni administrativni i stručni poslovi vijeća, a vijeće je u svoje ingerencije dobilo i poziciju Upravnog vijeća Agencije za elektroničke medije. Tijekom 2008. godine istekao je četverogodišnji mandat za dva člana vijeća, te je Hrvatski sabor imenovao nova dva člana na mandat od pet godina. Iste godine je došlo do izbora novog predsjednika vijeća ujedno i ravnatelja Agencije za elektroničke medije. Pohvalu zaslužuje i metodologije izrade izvješća koje je kao i za prethodne godine pregledno i jasno, podastire pregled učinjenog u promatranom razdoblju. Vijeće je tako već smo imali prilike čuti od izlagatelja tijekom 2008. godine održalo 54 sjednice, tri više nego 2007. na kojima je u okviru svoje nadležnosti obavljalo zadaće propisano člankom 60. Zakona o elektroničkim medijima. Tako je vijeće tijekom 2008. godine donijelo 5 podzakonskih akata od kojih posebno ističemo Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnoga natječaja za sufinanciranje programskih sadržaja i sredstava Fonda za poticanje pluralizma i pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija kriterijima za raspodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanje programskih sadržaja za koje su dodijeljena čime je vijeće pridonijelo transparentnosti rada i dalo jasne upute nakladnicima koji se natječu za sredstva fonda. Posebnu pozornost zaslužuje i Pravilnik o načinu postupanja nakladnika televizijske djelatnosti radi zaštite maloljetnika. Naime, temeljna zadaća vijeća je provođenje Zakona o elektroničkim medijima kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja i usluga putem elektroničkih medija. Vijeće za elektroničke medije tako je nadležno za djelatnost komercijalnih nakladnika radijskog i televizijskog programa, elektroničke publikacije te za Hrvatsku radio-televiziju kao javnu ustanovu osim u onim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom o HRT-u dana u nadležnost drugim tijelima. Bez Hrvatske radio-televizije u 2008. godini bilo je 155 nakladnika radijskog programa, 23 nakladnika televizijskog programa i u ovom izvješću nije naveden broj pravnih i fizičkih osoba upisanih u očevidnik nakladnika elektroničkih publika koji se inače vodi u vijeću i taj podatak smo imali inače u izvješću za 2007. godinu. Kako je zakonom utvrđena javnost vlasništva to su nakladnici do 31. siječnja svake godine dužni dostaviti vijeću podatke o promjeni vlasničke strukture. U ovom izvješću bilježimo 15 nakladnika koji su prijavili promjenu vlasničke strukture, pa iz podataka koje nam je vijeće dostavilo u radijskoj djelatnosti je 15 nakladnika u isključivom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave, u vlasništvu 49 vlasnika participiraju jedinice lokalne i područne samouprave a 91 nakladnik je u privatnom vlasništvu. U televizijskoj djelatnosti kod pet nakladnika u vlasništvu participiraju jedinice lokalne i regionalne samouprave a 18 nakladnika je u privatnom vlasništvu. Tijekom 2008. godine vijeće je provelo pet natječaja na kojima je dodijeljeno 14 koncesija za radijsku i televizijsku djelatnost. Koncesija je bilo ponuđeno i više jasno sukladno slobodnim koncesijama kao i isteku ali zbog manjka interesa kao i neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom o posebnim tehničkim, prostornim, financijskim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti radija i televizije ti dijelovi natječaja su morali biti poništeni. Protiv odluka vijeća tijekom 2008. godine o dodjeli koncesija nije pokrenut niti jedan upravni spor. Naime, ove odluke su konačne i protiv njih nije dopuštena žalba. Isto tako, nije zabilježeno niti jedno oduzimanje koncesije što znači da vijeće nije utvrdilo niti jedno takvo kršenje odredbi Zakona o elektroničkim medijima za kojima je zakonom zapriječena kazna oduzimanja bilo privremenog ili trajnog oduzimanja koncesije. Možda bi bilo dobro da u izvješću ukoliko je moguće opet bude i podatak o ukupnom prihodu na ime godišnje koncesijske naknade svih komercijalnih nakladnika radijske i televizijske djelatnosti u Hrvatskoj koji je inače prihod državnoga proračuna koji je također u nekim prethodnim izvješćima bio. Rekao je izlagatelj odnosno podnositelj izvješća ravnatelj Agencije za elektroničke medije u svom uvodnom izlaganju da je vijeće nadležno za utvrđivanje povreda odredaba Zakona o elektroničkim medijima kojih je bilo i tijekom 2008. godine. Naime, člankom 70. Zakona o elektroničkim medijima utvrđeni su slučajevi u kojima Vijeće za elektroničke medije za utvrđeno nepoštivanje ili kršenje zakona pokreće prekršajnu prijavu a u svim ostalim slučajevima izriče opomenu. Tako je prekršajni postupak tijekom 2008. godine pokrenut protiv Nove TV jer je dana 16. rujna 2008. godine emitirao programski sadržaj pod nazivom "Trenutak istine" za koji je utvrđeno da se kosi s odredbama članka 15. stavka 3. zakona koji propisuje da nisu dopušteni programski sadržaji koji mogu ozbiljno ugroziti fizički, psihički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika. Iako je zakonom zapriječena novčana kazna od milijun kuna mišljenja smo i mi u klubu da je zbog dugotrajnosti prekršajnog postupka koji je evo i u ovom slučaju još u tijeku primjerenije izricanje opomene jer se nakon treće izrečene opomene nakladniku može donijeti odluka o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije. Inače, opomene su tijekom 2008. godine izrečene za 6 nakladnika, 4 televizijska i 2 radijska kod kojih su utvrđena kršenja odredbi Zakona o elektroničkim medijima. Nekoliko riječi o fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronički medija koji djeluju u okviru Agencije za elektroničke medije. Sredstva fonda namijenjena su za poticanje proizvodnje i objavljivanje programskih sadržaja elektroničkih medija na lokalnoj i regionalnoj razini koji su od javnog interesa a osobito su važni za ostvarivanje ostvarivanje prava građana na javno informiranje, nacionalne manjine u Republici Hrvatske, poticanje posebnih programa na područjima od posebne državne skrbi, poticanje kulturnog stvaralaštva, razvoj obrazovanja, znanosti i umjetnosti te zapošljavanje visoko obrazovanih stručnih radnika u elektroničkim medijima na lokalnoj i regionalnoj razini kao i stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika i razvoj svijesti o ravnopravnosti spolova. Sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija osiguravaju se iz neutrošenih sredstava Agencije za elektroničke medije i 3% od mjesečno ukupno prikupljenih sredstava na ime pristojbe koju ostvaruje Hrvatska radio-televizija. Na javnom natječaju za raspodjelu sredstava fonda sudjelovala su u 2008. godini 143 nakladnika radijske i 21 nakladnik televizijske djelatnosti. U 2008. godini podijeljeno je gotovo 33 milijuna kuna ili 4,6 milijuna kuna više u odnosu na 2007. godinu za ove namjene. Sukladno zakonu u ravnomjernim iznosima nakladnicima za radijsku i televizijsku djelatnost podijeljeno je po 16 milijuna 494 tisuće kuna. Kod ove raspodjele važno je reći da je vijeće tijekom 2008. godine donijelo odluku o načinu vrednovanja prijava na natječaj za raspodjelu sredstava fonda i uvelo novi sustav ocjenjivanja ponuda koji je kod nakladnika naišao na odobravanje. Posebno vrijedi istaknuti i podrobnu analizu prijavljenih programa iz koje je Vijeće sačinilo virtualnu i stvarnu sliku, stvarnu ili realnu sliku stanja radijskih i televizijskih nakladnika. Za nas ovdje puno je zanimljivija i važnija realna slika radijskih nakladnika koja svjedoči da je 8 nakladnika bez programa javnog informiranja, 91 bez programa ravnopravnosti spolova, 81 bez programa namijenjenog područjima od posebne državne skrbi, 71 je bez programa namijenjenih nacionalnim manjinama, 66 bez programa na narječjima hrvatskoga jezika. A realna slika nakladnika televizijske djelatnosti kazuje da ih 11 nema program za područje od PPDS-a, 11 ih nema ni program za ravnopravnost spolova, 9 nema program na narječjima hrvatskoga jezika, a 6 nakladnika nema programe namijenjene nacionalnim manjinama. Međutim, uzmemo li u obzir da su poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika i razvoj svijesti o ravnopravnosti spolova ugrađeni u zakon izmjenama i dopunama zakona iz 2007. godine te da je ovo bila prva godina njihove primjene, ima dosta prostora za poboljšanje u sljedećim godinama te očekujemo da će se upravo ukazivanjem na ove činjenice stanje u budućem razdoblju popraviti kako bi Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ostvario svoju punu zakonom predviđenu zadaću. Međutim, za ovo nije dovoljna samo aktivnost Vijeća za elektroničke medije, potreban je i drugačiji odnos nakladnika elektroničkih medija. Tijekom 2008. Vijeće je dalo prethodnu suglasnost za promjenu odnosno dopunu programske osnove koja se odnosi na više od 10% programske sheme na temelju koje je dodijeljena koncesija za 19 nakladnika radijske odnosno televizijske djelatnosti. I osiguranje nadzora, zadnja ali najvažnija, osiguranje nadzora nad provedbom odredaba o programskim načelima i obvezama ili monitoring za koje je nadležno Vijeće za elektroničke medije provodilo je kroz neposredni monitoring koji su obavili članovi vijeća i stručnih službi agencije odlaskom na teren, takvih je monitoringa obavljeno 6, i kroz posebni nadzor agencije u kojemu su analizirane snimke programskih sadržaja, 15 televizijskih i 34 radijska nakladnika za koje je utvrđeno da u većem dijelu nakladnici poštuju zakonske odredbe, a za uočene nedostatke nakladnicima su izrečene opomene. Posredni nadzor putem ovlaštenih tvrtki obavljen je kod tri radijska nakladnika. Sve poslove koje koje su obavili Agencija i Vijeće za elektroničke medije odradilo je ustvari 12 djelatnika i to 7 članova Vijeća za elektroničke medije i 5 zaposlenika stručnih službi agencije. Agencija za elektroničke medije inače krajem 2008. trajno je riješila prostor za rad kupovinom poslovnog prostora i na taj način stvorila preduvjete za daljnje stručno ekipiranje kako bi u sljedećem razdoblju mogla obavljati zahtjevne zadaće koje je zakon Vijeću i Agenciji stavio u nadležnost. I na kraju nešto o financijama jer 2008. godina je bila izrazito dobra godina za nakladnike, kako za nakladnike tako i za Agenciju za elektroničke medije jer Agencija se iz iznosa od 0,5% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj godini obavljanjem djelatnosti radija i televizije ostvarili nakladnici elektroničkih medija. Tako da je Agencija u 2008. godini ostvarila prihod u iznosu od 12 milijuna 490 tisuća 800 kuna i ti prihodi bili su veći za 3,4 milijuna u odnosu na 2007. godinu. Uvjereni smo da je i ovim izvješćem i onim što je rekao ravnatelj agencije i predsjednik Vijeća za elektroničke medije da je tijekom 2008. godine Agencija dijelom kadrovski i tehnološki osposobljena za obavljanje svojih sve zahtjevnijih zadaća u budućem razdoblju. Iz svega navedenoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.

strani 3. ovog izvješća kaže se da, citiram: "u skladu sa svojim nadležnostima Vijeće nadzire provedbu Zakona o električkim medijima i primjenu podzakonskih akata. Vijeće također nadire poštivanje Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama i Europske konvencije o prekograničnoj televiziji te ostalih propisa, a osobito poštivanje dostojanstva čovjeka, ustavnog poretka, nacionalne sigurnosti te sprečava poticanje ili promicanje programskih sadržaja koje šire mržnju ili diskriminaciju na temelju rase, spola, vjere ili nacionalnosti." Zatim se kaže, citiram također: "da Vijeće za elektroničke medije u okviru utvrđenom Zakonom o elektroničkim medijima utvrđuje pravila za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i televizije, postupak javnog natječaja" itd., itd. Meni je drago da se ovih dana dana jedan od povjerenika, ako se ne varam, Europske unije ispričao što je prije toga napao, kada već govorim o tim diskriminacijama itd., jednog od novinara HRT-a jer ga je gle drskosti taj novinar nešto upitao van konteksta. Da je to netko u Hrvatskoj učinio Europa bi odmah reagirala, s pravom, prozvala bi tu osobu, ali vidimo da nitko iz Vlade nije reagirao na takvo ponašanje tog gospodina koje je skandalozno, sramotno, bezobrazno itd., itd. Drugo, mene daleko više od ovog izvješća 6.1 do 31.12.2008. zanima ovo izvješće koje bi trebalo biti za 2009. godinu pogotovo kada je riječ o predsjedničkim izborima pa da vidimo kako će vijeće ocijeniti praćenje tih izbora od strane nekih komercijalnih televizija s nacionalnom koncesijom. I tu je OSS interesantno se, po meni sramotno ponio rekavši da to što su neki diskriminirani da je to stvar uređivačke politike. Zašto to govorim? Govorim to radi licemjernosti onih koji nas prate, nadziru. Ja jesam apsolutno za Europu, da se razumijemo, ali ti licemjeri iz Bruxellesa često funkcioniraju na sljedeći način. Ako je to u interesu njihovih gazdi ili njihova kapitala onda sve može, a ako nešto u Hrvatskoj poduzmete što nije u interesu njihova kapitala e onda se to osporava. Nisam euroskeptik, ali ti kriteriji mene smetaju. Zašto to govorim? Vi se možete zamjerit predsjedniku države, Vlade, Sabora, ne znam kome. Svi su ti ljudi tašti kao i mi, ali s druge strane ako se zamjerite recimo nekom mediju, e onda ste vi ko' pokojni. Nema valjda taštijih ljudi od nekih koji rade recimo na komercijalnim televizijama s nacionalnom koncesijom. Mnogo novaca kruži ispod stola. Tim televizijama isto tako medijima, PR-i recimo Vlade, stranaka, onog sa Pantovčaka uobličavaju sliku o hrvatskoj gospodarskoj socijalnoj stvarnosti o sebi, a i u takvim okolnostima biti svoj je zasigurno najteže. Ja znam isto tako da neovisnost medija je najvjerojatnije utopija. Od politike mediji i mogu biti neovisni, ali od kapitala mediji jako teško da će ikada biti više neovisni. Hrvatsku radio-televiziju na neki način recimo kontrolira Vlada. Jasno da prolaz na HRT-u ima i novac, tj. kapital. To svi znaju, ali kod komercijalnih televizija prolaz isključivo i samo ima novac. Lako je njima napasti i Vladu, i Sabor i predsjednika. Ali neka probaju jednom svoje sponzore, jednom i nikada više. E to nije dobro. iako su neki novinari možda na HRT-u režimski, a ima i onih koji su izričito opozicioni treba biti pošten. Ipak je Hrvatska radio-televizija najobjektivnija televizija. Ipak je ovdje pristup na tu televiziju daleko slobodniji nego bilo gdje drugdje i zato Hrvatsku radio-televiziju treba sačuvati i treba je čuvati kao malo vode da se tako izrazim na dlanu, a ne da se sutradan privatizira ne znam još koji kanal kao što je to bio slučaj sa trećim kanalom ili prije toga kao što je, ne znam privatiziran T-HT, banke, INA i tome slično. T-HT-om vladaju danas Nijemci, bankama Talijani i Austrijanci, INA-om Mađari. Čitam nedavno da su se pobunili sindikati što moraju govoriti engleski. Još im je dobro, uskoro će morati i Mađarski. Konačno, imali smo i bana Mađara, pa nije čudno da se na te principe nekako vraćamo. Na strani osam se kaže da od 155 nakladnika radijske djelatnosti 15 je nakladnika u isključivom vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave, u vlasništvu 49 nakladnika participiraju jedinice lokalne uprave i samouprave, a 91 je nakladnik u privatnom vlasništvu. Od 23 nakladnika, citiram televizijske djelatnosti kod 5 nakladnika u vlasništvu participiraju jedinice lokalne uprave i samouprave, a ostalih 18 nakladnika pardon je u privatnom, znači vlasništvu. Znači, i jedinice lokalne samouprave jasno participiraju u vlasništvu naših medija. To opet znači da ona jedinica ili bolje rečeno ona politička garnitura u toj jedinici lokalne samouprave koja ih kontrolira ima utjecaj na taj medij, te da je shodno tome i u prednosti recimo na nekim lokalnim ili sličnim izborima. Postavlja se pitanje da li je to dobro? Ako su oni otvoreni svima, govorim sad o lokalnim medijima to bi trebalo biti normalno, dobro, ali bojim se da je slično kao i na HRT-u i nekim drugim televizijama. Ono zbog čega je možda dobro da je lokalna samouprava involvirana u sve to, je samo financijska stabilnost tih medija. Na strani 9. ovog Izvješća citiram govori se o tome da nakladnici radijske i televizijske djelatnosti dužni su do 31. ožujka svake kalendarske godine izvijestiti vijeće o obavljenom oglašavanju. No, ukoliko to ne učine ne snose odgovornost budući da nema propisanih sankcija. sankcija. S druge strane ono što je interesantno od 21 nakladnika televizijskih djelatnosti na regionalnoj i lokalnoj razini podatak je dostavilo 18. Kod desetak nakladnika nije bilo oglašavanja, a kod njih 8 iznosi za oglašavanja su određeni u iznosima od 20, 13 do 120000 kuna. Kod radija tu je negdje najviše radio Trsat, znači oni su vjerojatno najurednije to i prijavili 252000 kn do recimo jednog radija, neću ih sad spominjati od 1200 znači do 200000 E sad se postavlja pitanje da li netko sa 10, 20000 kuna može preživjeti. Jasno ne može, ali treba priznati isto tako da 90% tih radija ili lokalnih televizija su poput crkvenih miševa gotovo bez prebijene pare i treba im pomoći. I čovjek si postavlja pitanje kako bi im se moglo pomoći? Pa da se veći dio od televizijske pretplate između ostalih usmjerava tim televizijama odnosno tim radio kućama. To je bit. Ne može biti kao što je to sada zakonom definirano da 97% televizijske pretplate pokupi Hrvatska radiotelevizija, a svi drugi u toj pretplati, znači svih tih ne znam koliko 21 nakladnika televizijske djelatnosti, 152 nakladnika radijske djelatnosti na regionalnoj i lokalnoj razini participiraju sa svega 3%. I onda imamo čak i još jedan paradoks da recimo nekim smiješnim zakonima oko ZAMP-a uništavamo na primjer kabelske televizije kaznama 800, 900, milijun ili više od milijun kuna. I to je isto nešto što bi trebalo Na strani 13. ovog Izvješća gdje se govori o tom Fondu za poticanje pluralizma decidirano se govori znači da Hrvatska radio-televizija pod navodnicima se odriče 3% za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija kako se to zove. Još jedanput ću reći da je to naprosto sramota. 3% za poticanje pluralizma. E sad vidimo koliko vrijedi pluralizam u Republici Hrvatskoj 3%, a sve ovo ostalo je rezervirano za jednostranačje ili dvostranačje. Ja si eto nekako na taj način prevodim ovih tri Osobno se zalažem da to bude najmanje 10 pa i više posto. Zašto? Imajmo na umu i činjenicu da Hrvatska radio-televizija prošlu godinu je završila sa gubitkom od 500 milijuna kuna, a samo po osnovu tv pretplate uprihodovala je preko 1 milijardu kuna. Zamislite da tih milijardu kuna damo ovim televizijama, tim malim, lokalnim, regionalnim televizijama, komercijalnim televizijama i tim komercijalnim radijima. Što bi oni sa tim novcima napravili i kakav bi program naprosto gledali? Jasno je da smo svi mi dužni se starati o HRT-u, mi moramo iskazivati brigu o njoj, ali mislim da bi pod hitno trebalo izvršiti preraspodjelu televizijske pretplate. Inače, ova preraspodjela, znači te televizijske pretplate, vrlo korektno nam je prikazana kako je dana na str. 17,18 itd., pa se onda točno ovdje navodi koliko je koji radio ili koliko je koja televizijska stanica dobila novca iz tog Fonda za poticanje pluralizma. Ja imam dojam da Istru samo ova institucija nije zapostavila u preraspodijeli novca, čudno ali je istinito. I to onda bi ovako izgledalo "Arena Radio" u Puli je dobila 77,7 tisuća kuna, "Radio Rovinj" 157, "Radio Istra" 170 tisuća kuna, "Radio zona Buzet" 140 tisuća kuna, možda ću neke preskočiti. "Radio Labin" 130, "Radio Trsat", iznad Rijeke su 152 tisuća kuna. "Kanal RI" 689 tisuća, "MIT" 782 tisuće kuna, "TV NOVA" 651 tisuću kuna itd. Ali mislim da je to učinjeno maksimalno korektno i da tu ne treba imati na to nikakve zamjerke. Za kraj klub IDS-a će apsolutno podržati ovo izvješće. Još jedanput ću reći ono je korektno, ali me više zanima ono za 2009. i kako će oni ocijeniti praćenje predsjedničkih izbora. Zašto to govorim? Zato jer možda ćemo ove godine imati prijevremene ili redovne, nije bitno, parlamentarne izbore. Inače, agencija raspolaže sa 12,5 milijuna kuna. Osobno smatram da od TV pretplate barem 2,3 puta veći iznos treba biti usmjeren za poticanje pluralizma. Raspodjela je poštena, to je za pohvalu. Istina, možda 35% tog iznosa od 12,5 milijuna kuna ide za plaće, ili 3,8 milijuna kuna ako sam si ja zabilježio točno podatak. Sada ćemo vidjeti, Vlada navješćuje određena smanjenja. Ako je to za 12 zaposlenika, to je pristojna plaća. Volio bih znati koliko iznosi prosječna bruto, neto plaća jer ispada da imate tamo prosjek veći od ministara. Sve u svemu, još jedanput, podržavamo ovo izvješće. Ono se jasno treba boriti protiv ove diskriminacije na temelju rasa, spola, vjere, nacionalnosti itd., međutim po tom pitanju smo vjerojatno mi uznapredovali jer smo danas svi manje-više diskriminirani zbog financijskog i socijalnog statusa i tu smo svi u istoj poziciji. Ali danas je, ja vas uvjeravam, diskriminacija malo suptilnija. Ona postoji po stranačkoj matrici ili ideološkoj ili što ja znam, političkoj. Pa neki preko noći mogu doći negdje, drugi ne mogu itd., Sve u svemu, evo kad smo već kod tih predsjedničkih izbora još jedanput ću reći HRT je to korektno radio, pa makar im urednica bila gospođa Hloverka, ali su oni to korektno napravili, za razliku od nekih drugih velikih demokrata. Hvala. Hvala lijepo kolegi Kajinu. Imamo 2 ispravka netočnog navoda. Prvi je zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Ispravljam netočan navod kolege Kajina koji govoreći o tome da određeni broj nakladnika radijskog i televizijskog programa, da vlasništvo nad njima imaju jedinice lokalne uprave i samouprave. Kolega Kajin jedinica lokalne uprave nema je jedno već 8 godina. Postoje tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave. Ja vas sad to ne ispravljam zato da bih vas ispravljao, to je česta greška, ta sintagma se upotrebljava vrlo često pogrešno, nekad to čujemo i od državnih tajnika. Ponekad čak i od čelnika jedinica lokalne samouprave, od gradonačelnika i tako. Mislim da je potrebno voditi o tome računa da bismo se što preciznije izražavali. Hvala vam. Drugi ispravak, zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospođo potpredsjednice. Imam 2 ispravka netočnog navoda. Naime, gospodin Kajin je govorio o poštenoj raspodjeli i pritom je napomenuo da je zadovoljan iznosima i brojem radijskih postaja koje su dobile iz iz ovih 3% sredstva u Istri. Međutim, kada gledamo tu poštenu raspodjelu onda vidimo da od 143 postaje radijske u Hrvatskoj slavonskih postaja je zastupljeno 19, ili oko 12,13% što nije pošteno kako ste vi rekli gospodine Kajin. … /Upadica se ne razumije./… I drugi, i samo malo, i drugi ispravak netočnog navoda kada govori o 3% za pluralizam onda gospodin Kajin ne radi se isključivo o političkom pluralizmu nego i svim ostalim pluralizmima. Evo, hvala lijepo. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Dalje idemo sa raspravom. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Antun Vujić.

Najprije možda da nekoliko riječi posvetimo kontekstu u kojem dolazi ovaj izvještaj. Činjenica je da cjelokupna izgradnja cjelokupnoga našega medijskoga zakonodavstva zapravo traje nepunih 10-ak godina i mislim da smo uvelike napredovali u smislu i kvalitete pitanja i koja sada razmatramo pa onda isto tako i instrumenata koji su se u međuvremenu razvili. Samo da podsjetim, prije 10 godina nisu se vodile čak niti evidencije vlasništva. Čak niti se programske osnove nisu trebale deklarirati. Jednu televizije vlasnik je bio netko tko je bio vlasnik jedne oglašivačke kuće koja je pak preko oglasa bila faktički vlasnik televizija, a nominalno je to bio netko drugi. Činjenica da se ovaj prostor postupno uređuje i naravno kao i svako uređivanje on se susreće i sa problemima i potpuno je jasno da ni ne može biti u ovakvom jednom prostoru za koje je cjelokupna javnost posebno zainteresirana svih svih rješenja od kojih neka neće izazivati nedoumice i probleme. Ono što je u tom pogledu isto tako važno, mi dakle pred 10-ak godina nismo ni imali nekakav Fond za razvitak pluralizma medija. Tada ga je imala još jedino Švicarska i slično ga je bila riješila još poneka zemlja, kao što smo i mi. U početku su čak bile i zabune i da li nam je to uopće potrebno? Da li nam je potrebna pretplata? Danas smo mnogo toga riješili. Riješili smo i pitanje koncesija i pitanje transparentnosti vlasništva barem donekle. Ali tu treba mnogo toga učiniti još. Činjenica je da ovaj Izvještaj se dakle ne odnosi na godinu prošlu nego na pretprošlu godinu ali i to je zapravo način stasanja ovoga samoga tijela koje se razvijalo i koje se na neki način konstituiralo postupno i sada je kako čujemo od gospodina Ljevaka konstituirano na način da može pratiti cijelo područje koje mu je povjereno, a isto tako da nam može i relativno brzo dati izvještaj za proteklu godinu koja će možda biti indikativnija u smislu daljnjeg napredovanja u kvaliteti kritike pa onda i u kvaliteti rješavanja određenih stvari. Budući da su mnoge kolege ovdje iznosile pa čak mislim na neki način čitale same dijelove ovoga Izvještaja ja bih se osvrnuo samo na komentare, ne na same dijelove. Prvo, tu ima nekoliko aspekata koje ono obuhvaća i koje bi se moglo posebno razmotriti. To je prvo pitanje, dakle javnost vlasništva i promjene vlasničke strukture u kontekstu da se vode određene evidencije itd. Ovo je posebno važno pitanje jer ono danas bitno određuje pitanje slobode medije, bitnije od drugoga problema koji je prije toga postojao. Pa tako na primjer bi bilo dobro da kod dodjele koncesija ili kod pitanja utvrđivanja koncentracije vlasništva da se možda u jednom idućem razdoblje Vijeće posveti i takvim pitanjima jer imamo indicija da postoje i dalje određeni prikriveni vlasnici određenih postaja i koji su dakle vezani čak na tiskovnu sferu što Zakon bi trebao zabranjivati itd., no to je sada već jedan korak dalje u osposobljavanju ovakvog jednog regulatornog tijela da se suočava sa složenijim i sa još snažnije izraženim funkcijama koje se tiču slobode medija. Zanimljivo je u tom kontekstu vlasništva vidjeti jednu stvar, a to je potpuni trend prelaska javnoga u privatno, tako da od 155 nakladnika radijske djelatnosti zapravo 91 nakladnik je u privatnom vlasništvu. Od 23 nakladnika televizijske djelatnosti 18 nakladnika je u privatnom vlasništvu, vjerojatno će to biti tendencija koja će i dalje ići tako, zato je ono što za čudo mogu reći da se slažem i sa Kajinom bitno da se prvo zadrži ono što jest u javnom vlasništvu, koja je javna televizija, javni radio, ali isto tako da se naglasi i to je možda poanta za ovu stavku posebno, a to je da privatno vlasništvo elektroničkog nakladnika ne znači i privatnu politiku i privatno shvaćanje njegovih prava u odnosu na takvom javnom interesu kao što je javno informiranje. To je mislim možda novi val problema, ili nova generacija problema, a generacija problema možda više ne glasi kao onda kada smo trebali ili morali privatizirati 3. program televizije, ona glasi zapravo koliko koliko su privatni vlasnici, privatnim interesima u stanju da nametnu vlastite interese kao javne interese i da u tom pogledu falsificiraju javni interes koji se sastoji u javnom objektivnom informiranju. U tom pogledu ima mnogo problema, Vijeće za elektroničke medije koje je definirano i po tome da vrši nadzor nad problemima nije koliko vidim iz ovoga izvještaja još imalo prilike da se posveti i toj vrsti nadzora koja bi detektirala privatne interese unutar pojedinih medijskih nakladnika u ovome sektoru, što je također što ja mislim da je nova generacija problema. Ja mislim bez obzira što nikada nećemo biti zadovoljni da li smo istražili sve slučajeve sve slučajeve kršenja prava maloljetnika ili ravnopravnosti spolova ili elemenata prisutnosti manjina u programima, što sve dakako podržavamo i na čemu se zapravo ovdje i bazira jedan veliki dio izvještaja, što bi to trebalo i dalje posebno pratiti, mislim da ova nova generacija problema da je ključna i da prvenstveno se dira interesa ovakvoga javnog mjesta kakvo je Sabor, a to je da se zaštiti javni interes u smislu odnosa privatnih interesa u medijskom prostoru. privatni interesi mogu biti različiti, vidjeli smo i na način kako se reagiralo na pojedine kazne ili na reakcije suda časti koje su izricale pojedine televizijske kuće određenim novinarima ali možemo primijetiti da od same slobode medije, pa i onih koji govore u ime slobode medija da se zapravo vrlo često ta sloboda krši ili da se ona zloupotrebljava. Ne bih se složio sa kolegom Kajinom u ovom dijelu koji je jedan primjer isprike od strane jednoga predstavnika Međunarodne zajednice ovdje označavao pobjedom slobode medije nad takvim birokratskim držanjem toga čovjeka jer zapravo postoje samo sloboda medija, nego postoji i dobar ukus u medijima, dakle taj koji se ispričao ili ta, dakle sada nikoga ne imenujemo, da Međunarodna zajednica ili dio Međunarodne zajednice koji se ispričao se ispričao. Ali misli svoje, svatko misli svoje, postoje i novinarska čast postoji i novinarska pristojnost, pa se mislim u svakom obliku da tako kažem novinarske aktivnosti ne potvrđuje agresivnost, niti se potvrđuje ona vrsta slobode medija koja vrijeđa drugoga ili koja ga čini nepripremljenim za ono za što je zadužen, što je dakle spada u novu generaciju problema vezanog za slobodu medija, a to je privatno shvaćanje te slobode. Više puta je bilo rečeno i to bih također podržao u ime Kluba SDP-a a to je da odnos između instrumenata koje ima Vijeće za elektroničke medije agencija da reagiraju i efikasnost tih instrumenata, mnogi su istaknuli da zapravo prekršajni postupak je tako nešto što možda nema neku neposrednu moć, ono ide kao što vidimo, dugo se realizira iako ne bi smjelo baš tako biti. Međutim, mnogi su upozoravali i poticali da se više koristi institut opomene, jer on je prijeteći utoliko što nakon dvije opomene može doći do oduzimanja koncesija, ili barem do oduzimanja koncesije na određeno vrijeme. Ja mislim da bi se s time trebalo početi, ali ako već to tražimo od vijeća onda moramo znati, ili moramo biti pošteni pa i stati iza takve odluke vijeća. Na takvu odluku vijeća će zajednički nagrnuti svi oni koji su vrlo bučni a koji smatraju da je njihovo privatno shvaćanje njihove slobode zapravo sloboda medija. I upozoravam da je lako nama saborskim zastupnici, u ovom konkretnom slučaju tražiti od nekoga strogoću ali onda i podržimo ga da do te strogoće dođe. To smo više puta imali prilike da vidimo kako se ponašamo plivajući niz struju, jel kada mediji pritisnu nešto s čime se možda osobno ne slažemo, onda se teško staviti na tu vjetrometinu i reći ne, imali su oni pravo, a ne mi. Tako je bilo i u slučaju u kojem su reagirali u vezi sa predsjedničkom kampanjom u jednom slučaju koji sada neću detaljnije obrazlagati, ali gdje je već krenula velika inicijativa oko toga da privatni mediji mogu raditi što ih je volja i da im nitko ne može biti na putu. Imponira da je fond dijelio sredstva na način da zapravo nije bilo jedne primjedbe. Mislim da smo to u jednom od ranijih izvještaja je bilo puno primjedbi upravo na to. To znači da kriteriji koji su postavljeni odgovaraju, da su oni transparentni i da je očito moguće što je onima koji su možda upućeniji pa i radili na ovakvim zakonima, a koji uvijek uključuju nekakve odluke koje uvijek imaju dio arbitrarnosti unutar sebe da je ipak moguće dobiti da te odluke budu takve, a da nema primjedbi. Naravno mislim da bi rasprava o o ovome problemu kao što je to bilo i na odboru rečeno možda mogla voditi jednoj široj raspravi u Saboru o pitanjima medijskih sloboda i medijskih obaveza i prava i dužnosti na razini Sabora. Mi smo bili blizu da imamo jedan prijedlog i u odboru i mislim da bi on dobro došao i da bi zapravo na primjerima od kojih imamo i pozitivne primjere to je sada ... regulatornog tijela, a imamo i primjere koji možda nisu tako pozitivni. To su radovi nekih drugih regulatornih tijela ili teškoće s kojima se one snalaze. Možda bi bilo dobro da na neki način i kao Sabor imamo steknemo neki opći osjećaj što podržavamo i što ne podržavamo kada su u pitanju mediji i regulatorna tijela i zakonodavstvo koje imamo. Što trebamo mijenjati, a na čemu treba inzistirati? Jer mislim da se kao zajednica, kao politička zajednica dakle država u cjelini i mi kao pojedinci nalazimo zapravo u ključnoj vrsti problema kada je u pitanju daljnji razvitak demokracije, a to je funkcioniranje medija na način njihove istinske slobode, a na način različitih falsifikata koji su vrlo agresivni kada su u pitanju mediji. U tom smislu uz ove napomene i u nadi da ćemo vrlo brzo imati i izvještaj za proteklu godinu, SDP podržava prihvaćanje ovoga izvještaja. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Ovo je bilo sve ispred klubova. Dozvolite da odredimo još jednu raspravu pojedinačnu, prije pauze. Riječ dajem zastupniku Dragutinu Lesaru. Hvala lijepo. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, gospodine Ljevak. Danas je dosta mirna i opuštena atmosfera u Saboru pa ću ja u tom stilu započeti svoju raspravu. Kao jedini zastupnik u ovom Saboru jer me uvijek hvata ova kamera pa mi vele da sam uvijek iza stupa. Kada bi barem jednu uključili da budem prestupnik a ne samo zastupnik nekako bi se ljepše osjećao. to bude tehnički moguće izvesti. Gospodine Ljevak ja ću početi raspravu sa sljedećom konstatacijom. Ja želim vjerovati da se više nikada neće desiti da Ja želim vjerovati da se više nikada neće desiti da vijeće i agencija izvješće pišu u prosincu za prošlu godinu, jer ovaj dokument koji se odnosi na 2008. u Sabor je slan 7. prosinca prošle godine. Dakle, to se više neće desiti. Ja bih ljubazno molio da sve državne agencije svoje izvješće u Sabor donesu barem u prva tri mjeseca. Drugo, dobro je da je ovaj izvještaj napisan na hrvatskom jeziku, jer kada bi ga pisali na jeziku koji se može čuti na dijelu lokalnih radija i televizija to bi bila jedna mješavina sa tri, četiri strana jezika i malo šatro našeg hrvatskog sa dijalektima ili bez njih. To spominjem u kontekstu toga jer pratim i u tiskanim medijima izvješće ima naime u 40% hrvatskih kompanija. Uprava i menadžmenti ne govore hrvatskim jezikom, a čak je dozvoljeno u Hrvatskoj da oglasi u novinama u tisku se objavljuju samo na stranim jezicima, ne znam ako ste to primijetili. I takvog pravila nema ni u jednoj članici Europske unije. Ali dobro. Oni koji su pisali ovo izvješće za 2008. vratili su se u 1999. godinu pa su konstatirali da imamo 155 nakladnika radijske od čega je 15 u vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave. Dakle, doista u Hrvatskoj ne postoji lokalna uprava od 2001. godine, pa upozorite na to autore teksta. Ali mene je iznenadila činjenica 15 lokalnih radija isključivo u vlasništvu općina i grada, a 49 još imaju suvlasničke udjele. Što to općinama i gradovima trebaju imati svoje radije, lokalne radije? Nemaju za što drugo novac trošiti pa podmiruju njihove gubitke, što li? To je malo čudno. Jer dolazim iz dijela Hrvatske gdje nama nijednog lokalnog elektronskog medija u kojima bi imao jedan promil vlasništva lokalne ili regionalne samouprave. Mi nismo naviknuti na to da to imamo pa me ovo šokiralo. Ali dobro, različiti smo u ovoj Hrvatskoj. Dalje dajete podatak izvršenje zakonske obaveze da država i korisnici državnog proračuna najmanje 15% novaca koji daju za reklame u elektronskim medijima moraju dati lokalcima. I nabrojali ste korisnike koji su to prijavili, koji su dobili i koliko je tko dobio. Međutim, postoji li mogućnost da vi provjerite ili zatražite nadzor da li su ti iznosi koji su oni dobili odgovaraju masi od 15% ukupno koliko je država, odnosno korisnici državnog proračuna potrošili na oglašavanje u 2008. Jer kada se ja sjetim neka poduzeća, ustanove i institucije koji su korisnice državnog proračuna, ono što je bilo na nacionalnoj televiziji putem spotova ili svega ne u odnosu na ovaj iznos, pa mislim da ne bi bio ni 1,5 a kamoli 15%. Dakle, to je konkretno pitanje, možete li vi zahtijevati provjeru jel ovo 15%? Mislim da ministar Šuker bi morao to prikupiti na vaš zahtjev, koliko su korisnici proračuna potrošili na oglašavanje, da li mogli kontrolirati da li se zakon poštuje, jer u zakonu piše 15% najmanje. Dalje, u analizi stanja realna slika radija i realna slika televizijskih djelatnosti lokalnih. Dobro je da upozoravate da neki nemaju javni informativni program, nemaju emisije na temu ravnopravnosti spolova, nacionalnih manjina, hrvatskog jezika, obrazovanja, znanosti, kulture. Jedino ne znam šta ovo znači da nemaju programa PPDS, to nisam uspio identificirati. Pa zašto to ne napišemo onda područja od posebne državne skrbi, pa bi šifrarnik već morali početi nositi sa sobom da čitamo državne dokumente. Ali bih ljubazno vidio da vidite i obaveze i mogućnosti da lokalni mediji budu u funkciji građana, da imaju dio programa posvećen: edukaciji prava potrošača, zaštita potrošača jer to je najbrojnija populacija, i b) zaštita prava pacijenata. Te dvije teme doista nisu zastupljene u lokalnim medijima a posebice zbog onih 3% i tridesetak milijuna pluralizma medija pa bi bilo dobro da jedan od kriterija dodjele tih sredstava i ove dvije društveno korisne, nadasve društveno korisne sastavnice programa pokušate ugraditi kao doprinos lokalnim medijima jer oni lokalno mogu itekako biti korisni na zaštiti prava pacijenata i potrošača. I na kraju, analiza snimke programa 15 televizija i 34 radijska nakladnika koje te dali zahvaljujući internet televiziji u svakom dijelu Hrvatske sad je moguće pratiti programe ako se ne varam 16 lokalnih televizija. Ono što sam ja primijetio da od tih 16 na 14 programa u isto vrijeme ide isti program, umrežavaju se što je jeftinije i bolje. Međutim, nisam siguran da se poštuje odredba ako se ne varam oko 40% vlastitog programa. Sad ne znam koliko je natječajni uvjet. Naime, upozoravam da nakon što dodijelite koncesije i oni krenu s emitiranjem programa nadzor nad količinom vlastitog proizvedenog programa na hrvatskom jeziku je po meni do sada bio najmanje kontroliran a tu bi trebali najviše inzistirati jer to se odnosi i na televizije i na radio jer pribjegavajući isključivo programu koji donaša samo profit odstupa se od zakona. Ako je Sabor propisao i vas ovlastio da kontrolirate i obavezao koliko vlastitog programa domaćeg i na hrvatskom jeziku moraju emitirati da bi dobili koncesiju onda pitanje je nadzora te klauzule, te odredbe uvijek mora biti na prvom mjestu a vidjet ćete tu su očito i najveća odstupanja. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Zaključujem prijepodnevnu raspravu. Najavljujem da je nastavak u 3 sata. Slijedeći je na redu zastupnik Gordan Maras. Hvala